E, sada ćemo početi sa: - Prijedlogom Zakona o zabrani glifosata, prvo čitanje, P.Z. broj 751 Kolega Zekanović je dignuo ruku za stanku prije možda nego što samo započnete da najavim, ako ne stignemo završiti ovu točku do, u slijedećih sat vremena, onda ćemo napraviti jednu stanku od sat vremena, dakle od pola 11 do pola 12 budući da je sazvana sjednica Predsjedništva vezana uz ovu situaciju zdravstvenu koja postoji u našoj zemlji. Izvolite kolega Zekanović. **Zekanović, Hrvoje tražim stanku Kluba Hrvatskih suverenista naravno uz ovaj prijedlog zakona, a ovdje moram istaknuti potrebu da se ovdje u Hrvatskom saboru otvori tematska sjednica na temu epidemije odnosno Dakle, nije logično i nije dopustivo da danas Hrvatski sabor uopće ne govori o ovoj temi, temi koja je itekako, itekako aktualna, koja i te kako potresa ne samo Hrvatsku nego čitavu EU i čitav svijet. Dakle, radi se o jednoj krizi koja je ja ću se usuditi reći najveća u novije doba, a u Hrvatskom saboru mi jednostavno stojimo ne radimo ništa i još se nismo usudili odnosno Predsjedništvo sabora se nije usudio staviti tu točku dnevnog reda na raspravu. Ja ne znam zbog čega, smatram da je Hrvatski sabor mjesto koje je najvažnije za hrvatsku politiku, za hrvatsku državu i smatram da bi se ova točka trebala na jednoj tematskoj sjednici i to žurno, ako treba već danas početi raspravljati ali obvezno u idućem tjednu. Dakle, kad je bilo koja krizna situacija, a evo imamo već 31 oboljelog u Hrvatskoj, preko 1.000 mrtvih u Italiji, 10-tke tisuća oboljelih diljem Europe e onda se ta točka dnevnog reda mora raspraviti u Hrvatskom saboru kao najvažnijem mjestu za hrvatsku državu. Dakle, pozivam vas da utječete na predsjednika sabora gospodina Gordana Jandrokovića i da se idući tjedan, a možda i danas, evo moja preporuka je i danas, započne sa tematskom sjednicom na ovu temu. Dakle, nije dopustivo da, da ova tema prolazi ispod radara odnosno da se o njoj ne raspravlja u Hrvatskom saboru. Hvala lijepa. Naravno da ću vam dati stanku do 9 i 45 s time da moram reći, upravo sam čas prije rekao da je sazvana zbog toga i sjednica Predsjedništva sabora koja će utjecati na naravno, na rad a ovaj, a čini mi se da su i mediji uistinu vrlo kvalitetno izvještavaju neprestano, svakodnevno gotovo iz sata u sat o razvoju situacije u nas. Prema tome, nije da baš ne znamo o čemu se radi, ali u svakom slučaju velim imat ćemo sjednicu Predsjedništva sabora i zbog toga smo i odredili stanku, ako ne završimo do onda, a sad ćemo se vidjeti dakle kao što smo rekli u 9,45.

Evo poštovane kolegice i kolege, istakla nam je stanka pa ćemo nastaviti da podsjetim sa Prijedlogom zakona o zabrani glifosata, prvo čitanjem P. Z. broj 751, predlagatelj je zastupnik Miro Bulj temeljem članka 58. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prilikom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje Zakona. Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo, Vlada .../Govornik se ne razumije./... dostavlja svoje mišljenje. Želi li predlagatelj dati dodatno obrazloženje? Da. Poštovani zastupnik Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepo uvaženi tajniče sa svojom suradnicom, uvaženi kolegice i kolege. Prije samog Zakona o, kojega sam predložio, o zabrani glifosata u Republici Hrvatskoj, rekao bih da je nikada vidljivije nego sada kada imamo određenu ugrozu, kol'ko je bitna poljoprivreda, zbog toga sam i dao Zakon o zabrani prodaje poljoprivrednoga zemljišta, dao sam i Zakon o zabrani uvoza to jest zaštiti, prije svega zaštiti domaće proizvodnje, a to je Zakon o zabrani uvoza, prijevoza, trgovine i prodaje GMO-a, isključivo zbog toga da kad dođu ugroze određene da kao što je sada sa pitanjem korona virusom, vidimo da je potrebno imati svoju vlastitu domaću proizvodnju i da trebamo puno više misliti o našem seljaku kao što nas poziva i Europska unija da je poljoprivreda grana o kojom trebamo govoriti, ne samo kao proizvodnom grani, nego o grani koja će zaustaviti ljude, zadržati i ruralnim područjima, jer nažalost da nas imamo 2/3 Hrvatske prazne, imamo 780 tisuća hektara poljoprivrednoga zemljišta neobrađenog, da je to zemljište obrađeno kod ugroza zasigurno danas bi imali riješen taj problem, i zbog toga još jednom pozivam sve nas kolege, saborske zastupnike da budemo puno aktivniji u ovome Saboru baš kad je pitanje ovakvih ugroza jer da ljudi vide da govorimo o ozbiljnim temama, da pozovemo naše ljude da kupuju domaće proizvode a nikako genetski modificirane uvozne proizvode, i da napokon Hrvatska počne obrađivati svoje poljoprivredno zemljište, jer bez hrvatskog seljaka iz hrvatskog sela

prehrambenih proizvoda upitne kvalitete koji ugrožavaju prije svega ono šta je najbitnije i što mi saborski zastupnici moramo govoriti, zdravlje stanovnika naših, našega naroda, i da je domaća proizvodnja na vrlo bitna i da moramo o tim stvarima govoriti. Još jednom pozivam vas, evo kao saborski zastupnik, kupujmo domaće ovo što je ostalo, kupujmo na tržnicama, kupujmo lokalno, kupujmo u našega seljaka, kupujmo ono što znamo da ljudi proizvode i na taj način pomozimo, pomozimo da se poljoprivredna proizvodnja poveća, a ne da se povećaje, da se povećaje uvoz upitne kvalitete. Kao što sam rekao, dao sam jedan set Zakona jer prije svega smatram da je nacionalni interes poljoprivredna proizvodnja, i smatram da ono što se događa u Republici Hrvatskoj, to je i u Europskoj uniji, ništa mi sad ovdje ne govorimo, nije ovo tema koju je Miro Bulj otvorio, Miro Bulj došao ovdje pa otvorio, ova tema se raspravlja već dugi niz godina, i o ovoj temi se govori dugo, o glifosatu, to je kod nas, imamo 20-ak proizvoda i 50% u biti u Europi i u svijetu je, nalazi se glifosat, on je znači tvar koja se u Republici Hrvatskoj koristi, evo mogu navesti par primjera, na primjer najpoznatiji je cidokor, a znamo evo da narod, narod, vama građani približim šta znači cidokor, to vam je ono kad pospete korov ili travu, ne da vam se kositi, i svi smo malo, da to tko ima zemlju nije upotrebljavao, i na taj način se u biti 5-6 mjeseci bi bila spaljena zemlja, znači ne bi mogla tu, ovaj niknuti ništa. Evo ovo da malo pojednostavnim, u biti moj prijedlog ide iz toga razloga što je Svjetska zdravstvena organizacija odnosno njezina Međunarodna agencija za istraživanje karcinoma objavila u ožujku da je herbicid glifosat vjerojatno karcogen. Novija izučavanja kazuju na mogući utjecaj glifosata na zdravlje, posebno na endokrvni sustav i utjecaj na okoliš. Ispite koje je naručila mreža ekoloških organizacija za zaštitu, Prijatelj Zemlje, Europe, pokazuje da se tragovi glifosata mogu pronaći u tijelima ljudi. Prijatelji Zemlje, Udruga to jest građanska inicijativa, su od neovisnog laboratorija u Njemačkoj naručili ispitivanja uzoraka mokraće sakupljenih u 18 europskih zemalja, rezultati su pokazali da je tragove glifosata moguće pronaći u uzorcima svih zemalja. Kada se uzme u obzir svi prikupljeni uzorci tragove glifosata je moguće pronaći čak u 44% uzoraka. Pa istraživanja na životinjama pokazuju da se prilikom konzumacije biljaka na kojima se nalazi glifosat, da se oko 15 do 30 apsorbira u tijelu životinje. U istim istraživanjima dokazano je da je glifosat pronađen u krvi i tkivima ispitanih životinja. U procesu raspada od manjih količina glifosata može nestati znači u štete na tijelo i nakon dužeg vremena. Zbog svega navedenog moramo kazati ovdje kao što sam rekao na početku nije ovo pitanje koje je otvorio Miro Bulj, europski parlamentarci su ovo otvorili. Europska komisija je 2017. godine zatražila da članice EU produže, inače se produžuje na 15 godina uporaba sredstava u ovome slučaju glifosat je produžen do 2022. da se vrše ispitivanja. Postavlja se ovde pitanje zašto je Austrija i europski tj. njihov donji dom donio odluku da se zabrani glifosat. Evo, to je ključno pitanje. Zašto je donio? Bez obzira šta Vlada u mišljenju navodi da je Austrija poslala članicama EU svoju svoju namjeru da će zabraniti glifosat. Znači, ako Austrija to radi ne vidim razlog zašto mi to ne radimo. Znači Austrija je po pitanju organskog uzgoja, ekološkog uzgoja napreduje i ona prkosi, ona prkosi odluki Europske komisije koju je podržalo 18 članica, 9 je bilo protiv, znači govorimo Europska komisija je dala prijedlog da se produži uporaba glifosata do 2022. 18 članica je glasalo za prijedlog Europske komisije, 9 je bilo protiv i 1 suzdržana. Međutim, mene ovdje zanima kako je RH glasala po pitanju jer ne mogu naći taj podatak, zanima me kako je Hrvatska glasala po pitanju upotrebe glifosata. rekao sam koja pokazuju i koja se doslovno kriju i tu imamo, znači namjera je da ovaj zakon otvorim, u biti ovaj prijedlog o uporabi glifosata koji se koristi u 100-tinama miliona litara, o tome ću govoriti u raspravi ako bude …/nerazumljivo/… cilj ovde otvoriti raspravu. Pozivam znanstvenike hrvatske i neke ću i citirati ovdje, pozivam odbore mjerodavne da odrade okrugle stolove jer ako je išta bitno nama ovdje to je sigurnost i zdravlje naših građana i primarno ovo moje otvaranje ovoga pitanja je ono što se događa po pitanju korištenja glifosata. Dok je Međunarodna agencija za istraživanje raka, kao što sam rekao Svjetske zdravstvene organizacije, zaključila glifosat je vjerojatno kancerogen za ljude. agencija, Europska agencija za sigurnost hrane tvrdi suprotno. Herbicidi na bazi glifosata koriste se samo u poljoprivredi već u javnim i privatnim vrtovima što potencijalno dovodi poljoprivrednike, a i potrošače u opasnost. Kao što sam rekao mišljenje Vlade da ne prihvaća nije mi jasno zbog čega ja bih ovdje tražio obrazloženje malo detaljnije od Vlade RH jer imamo ovdje i mjerodavnu agenciju tj. mjerodavnu koja koja mora narodu kazati zbog čega druge države ne žele, se bore da se zaustavi upotreba glifosata. Ja bi sada samo naveo u biti nekoliko stvari o glifosatu. kao što sam rekao pronalazimo u herbicidima, namijenjen je uništavanju nepoželjnih biljki kao što je primjerice korov to sam rekao. Nedavno je postalo najviše korištena kemikalija svih vremena. Unatoč tome postoji velika šansa da nikad nismo, niste čuli za njega, a divovi kemijske industrije bit će najsretniji ako tako i ostane. Zašto? Osim njihovog intenzivnog korištenja glifosata, glifosat se pokazao vrlo kontraverznim što je dovelo do porasta zabrinutosti o njegovoj sigurnosti. Upotreba glifosata može kolegice i kolege može ozbiljno narušiti naše zdravlje, zdravlje ljudi. U tijeku je goruća znanstvena rasprava o tome je li glifosat karcogena kemikalija i vidimo samo odlukom Europske komisije da se koristi do 2022. inače standardno se koristi, ne ne produžava se na 5 godina nego inače je praksa na 15 godina. Dok je Međunarodna agencija za istraživanje raka, kao što sam rekao zaključila da je vjerojatno kancerogen imamo suprotno mišljenje Europske agencije za sigurnost. Glifosat predstavlja ne samo za ljude problem nego i opasnost i prijetnju, nego na i životinje i biljke. Ljudsko zdravlje nije samo znači jedino koje će pretrpjeti ove štete. GMO proizvodnja i glifosat dvije su strane iste medalje. Gligosat i GMO možemo promatrati kao dvije strane istoga novčića. Od 61 odobrenog GMO proizvoda u EU, uvoza više od polovica njih su biljke otporne na glifosat, dizajnirane da se tretiraju tim specifičnim herbicidom i ako ste gledali u evo, u južno američkim državama se proizvodi i u drugim državama se proizvodi, velike industrije poglavito soja koja se tretira glifosatom i tu ljudi strašno obolijevaju tumora Monsanto koji je inače i proizveo i prvi gurnuo u, sada imamo i druge proizvođače, glifosat na tržište, tretirane površine soje koje uvozimo u EU, kojom se hrani između ostalog i životinje, poglavito svinjetina, a svinjetine najviše uvozimo u EU, iz EU-e, a hrane se sojom koja je uzgajana i koja je bila otporna na glifosat na tim površinama, što znači da mi jedemo svinjetinu koju uvozimo koja je znači kontaminirana tim otrovnim spojem. Zato vas pozivam da sagledamo mnoge slučajeve raka, fizičke deformacije na tim područjima ljudi i životinja u Americi, gdje se na opsežnoj površini zemljišta uzgojene GMO soje koja je otporna, kao što sam rekao, na glifosate, ali se izvozi taj soja u znači u Europu, EU-u, između ostaloga i na naše područje. Širenje štetnosti, glifosat je štetan sam po sebi, no herbicidi kao što je Monsantov proizvod Roundup sadrže koktele kemikalija koji mogu biti otvoreni, otrovnije od samog glifosata, a još više rizika za poljoprivrednike kao i širu populaciju. Osim toga, superkorov koji je otporan na glisofat

Znači imamo brojne rupe u dokazima, znači, međutim, na poznate rizike i zdravlje na ljude, životinje, na okoliš, a pozivamo se da smo sada evo predvodnice EU, pa evo ja pozivam i premijera Plenkovića jer je bio europarlamentarac kad su se otvarale ove teme, ovo nije tema koju je ponovljeno otvorio Miro Bulj, ovo su otvorili europarlamentarci, EU komisija pa ga pozivam, ako se on poziva na zaštitu okoliša, tj. na zaštitu klimatskih promjena, zdravlje ljudi kao ključnu točku, vidimo da se neki dan sa Gretom slikao i naš ministar okoliša pa da otvore ovu temu o glifosatu. Inače, Monsanto i kojega je postao vlasnik Bayer, tvrde da ne postoje alternative. Alternative postoje. Alternative postoje i ja mislim da RH ono što treba, zabraniti ovaj glifosat, zabraniti uvoz GMO-a, prijevoz, prodaju, trgovinu i sadnju, osim u medicinske svrhe. Žao mi je što ostavljamo i dalje našu djecu kao pokusne kuniće. Do sam ovdje i amandman i zakon, nažalost nitko ga nije prihvatio. Ustvari, 90 saborskih zastupnika je reklo da taj amandman ne treba biti prihvaćen. Dok brojne zemlje zabranjuju, bore se, Hrvatska neće zabraniti glifosat, kaže ministrica Vučković. Ministrica poljoprivrede, evo ovdje je znači državni tajnik. A znanstvenici upozoravaju na njenu štetnost. 3. srpnja je naša ministrica izjavila da Hrvatska neće zabraniti glifosat i da nema štete. Herbicidi na bazi glifosata najčešće su znači opasni. Ministrica u svom pojašnjenju objasnila da je herbicid kojim se pokazao najučinkovitiji u borbi protiv korova, za koje se sumnjalo da je potencijalno karcogen, zbog toga Europska agencija hrane provela je niz istraživanja. Najveća zabrinutost oko zabrane glifosata predstavlja činjenica da će za njom naškoditi konkurentnosti naših poljoprivrednika budući da sada nema jedinstvenog zamjenskog sredstva, što je apsolutno neistina i što po ovome, izjave ministrice očito je puno bitnije i najbitnije bi vam trebalo biti zdravlje, povećanje poljoprivredne proizvodnje,

se ne razumije./... domu glasala o zabrani glifosata, pa tako bi trebali i mi, kolegice i kolege, ne čekajući EU direktive. Austrija je postala prva članica EU-e koja je jedno tijelo donijelo da zabranu u srpnju mjesecu, znači Donji dom, upotrebu glifosata u ograničenju su također, na snazi, Češkoj, Italiji, Nizozemskoj. Također, Austrija je zabranom prkosila pravilima europskog tržišta no danas Austrija, upravo ona ima najveću udio organskih poljoprivrednih posjeda u EU-i, otprilike 23%, dok je prosjek EU-e prema prema podacima Eurostata iz 2017. 7%. Znači Austrija organski ekološki uzgajanu poljoprivredu je 23%, a EU na 7%. Glifosat je trenutno je dozvoljen na 5 godina da se provedu istraživanja i ovdje je ključno pitanje zbog čega na 5 godina? Zbog čega je 9 država EU-e bilo protiv? 9, upotrebe glifosata i da se zabrani glifosat. To je ključno pitanje i mene stvarno zanima kako je RH glasala na prijedlog EU komisije. Ja taj odgovor još nemam ni neko, ako od saborskih zastupnika zna taj odgovor, znam da je se Hrvatska svrstala da će biti protiv GMO-a, međutim, što je se dogodilo na glasanju? Ja tu informaciju nemam. Također, Francuska planira postupno ukinuti glifosat do 2023. g., no 20-tak gradonačelnika je tijekom kolovoza zabranilo u Francuskoj opasni herbicid na području svojih gradova i općina prkoseći Vladi Emanuela Macrona, Macron je još 2017. obećao da će u roku od 3.g. zabraniti njegovu uporabu, međutim, prošle su 3.g. još nije zabranio. Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da će zabraniti i da će se boriti protiv upotrebe, upotrebe glifosata do kraja 2023.g., njegovu upotrebu do tada, to je priopćeno čak iz 4. rujna iz njemačkog Ministarstva zaštite i okoliša. Farmaceutska tvrtka Bayer jedna je od proizvođača ove tvari, ona je kupila, znači Monsanto, glifosat je razvila američka tvrtka koja je kupljena pod nazivom „Roundup“ i deseci drugih kompanija glifosat sada već širi i plasira širom svijeta. Zabrinutost naša mora biti jel je sigurnost i zdravlje ispred svega. Jer ako je Zdravstvena svjetska organizacija rekla 2015.g. da glifosat vjerojatno uzrokuje rak. Bar nije kupio Monsanto nedavno i tvrdi se kako su istraživanja i regulatori pokazali da su glifosat i oni tvrde, sigurni za ljudsko zdravlje. Međutim, tvrtka se suočava s tužbama zbog brojnih tvrdnji tužbi u Americi 9000 ima tužbi da uzrokuje tumor, Ne-Hodgkinov limfom. Prema podacima iz ministarstva koje imamo, 21 se sada, znači koristi sredstvo za zaštitu bilja gdje je aktivna tvar glifosat. Njegova ukupna potrošnja se kreće u razmjeru od 50% ukupne potrošnje herbicida pripravaka u RH. Ja bih ovdje Ja bih ovdje još rekao da gdje se u medijima pojavilo i to smo mogli čitati, kako je u Americi u gradu Valeo jedan vrtlar često polijevao travnjak uokolo školske zgrade jel mu je to bio posao. Slijedio je upute proizvođača, te je čak nosio i zaštitno odijelo kako bi se dodatno zaštitio. Nakon 2.g. bavljenja tim poslom, čovjek je zamijetio osip. Potom se osip pretvorio u velike rane koje su zahvatile cijelo tijelo, lezije po tijelu su ga toliko boljele da se nije mogao imati odjeću, niti izlaziti na sunce. Liječnici u početku nisu, nisu znali što s njim. Naposljetku su saznali, imao je rak koji ga je ubijao, točna dijagnoza Ne-Hodgkinov limfom, rak krvi. Johnson je pokrenuo protiv giganta Monsanta tužbu, te je prvi srušio veliku tvrtku poznatu po prodaji pesticida i genetski modificiranog sjemena u svijetu. Porota u Kaliforniji dodijelila mu je 289 milijuna odštete koju je morao platiti Monsanto, ali nešto sudac je smanjio na 78 milijuna kuna, što znači da imamo i presude da je štetan taj herbicid tj. glifosat koji se upotrebljava u RH. U RH kao U RH kao što sam rekao na početku, najpoznatiji je cidokor, cidokor + i cidokor max koji su naši seljaci jako često koristili u prošlosti, dok se sada na tržištima nalaze i novije inačice, ali pod drugim komercijalnim imenima. Naravno, svi u sebi imaju taj opasni glifosat. I poslije tvrdnji znanstvenika da je vjerojatno karcogen, kako je moguće da naša polja, voćnjaci, uvaženi tajniče, posipuju sa ovim, kaže, kako kaže američki ugledni znanstvenik otrovima. Moguće, jer je aktivna tvar glifosat ponovno odobrena u upotrebi EU, kao što sam rekao do 2022., jedino najviše prkose Austrijanci, a nabrojio sam i države gdje se bore, gdje čak postoje zabrane. Zbog čega ministrica zastupa stajalište Monsanta, Bayera i drugih tvrtki, a ne sigurnost i zdravlje naših ljudi? Kolegice i kolege, govorimo o vrlo, vrlo ozbiljnom problemu. I naš stručnjak, prof. dr. znanosti Valerije Vrčeka predstojnik Zavoda za organsku kemiju i farmaceutske biokemije Fakulteta u Zagrebu jasno kaže, glifosat u RH treba zabraniti što prije. Tome herbicidu su dani, trebaju biti odbrojani i ne bi bilo dobro da RH bude među zadnjima, a poglavito šta mi sad predsjedamo EU, poglavito šta je Europski parlament potegao to pitanje, poglavito što imamo premijera koji je bio europarlamentarac kad se je govorilo o ovoj temi. Ako mi nemamo hrabrosti i cilj ove moje rasprave je da zaštitimo zdravlje i sigurnost naših građana, a predsjedamo EU. Ako se Ako se može Austrija koja proizvodi 23% organskih proizvoda poljoprivrednih usprotiviti i prkositi, ako Macron kaže, premda još nije ispunio obećanje, pa mu gradonačelnici zabranjuju glifosat, ako je njemačka kancelarka rekla da će zabraniti glifosat, zbog čega mi šutimo, a imamo 790 000 četvornih metara poljoprivrednog zemljišta neobrađenog. Ja bih još na kraju jednom ponovio ono šta je najbitnije, ovdje je povezanost Monsanta, Bayer-a,

Izrazio bi sućut svim oboljelim i koji su umrli zbog ovog, ove štetočine, a isto bi nas pozvao da ne dozvolimo da budemo pokusni kunići, mi i naša djeca. Imamo sudske presude, američki sud je presudio je uzrok raka, bolesti, smrti brojnih ljudi je zbog korištenja glifosata. Vlada u svome mišljenju mene želi demantirati, ali je činjenica da je Donji dom donio u Austriji tu odluku o zabrani glifosata, ali je također činjenica da je ona obavijestila sve članove, članice A zašto to Hrvatska ne napravi? Zašto ministrica poljoprivrede kaže glifosat je potreban i mi ga nećemo zabraniti? Zašto ne kažete javno kol'ki je utjecaj glifosata na pčele, na zdravlje ljudi, na krvožilni sustav, na presude? Znate kol'ko presuda ima, kol'ko ima postupaka po pitanju oboljenja ljudi zbog ovoga štetnog, zbog Još jednom vas kolegice i kolege molim, otvorio sam set pitanja po pitanju zaštite i sigurnosti domaće proizvodnje. Vidimo da nam nažalost ugroze nas homogeniziraju, očekujem da će nas biti što više u ovome Saboru i da narod vidi da raspravljamo o temama koje su značajne, o temama koje će otvarati pitanja da razvijamo našu domaću proizvodnju, 2,5 milijarde EUR-a uvozimo poljoprivrednih proizvoda, najviše svinjetine, uvozimo peciva, kruva, a naša žitnica je neobranjena, neobrađena. Zato još jednom poruka, zabranimo štetni glifosat, a kupujmo domaće u hrvatskoga seljaka, kupajmo lokalno i borimo se za zdravstvenu sigurnost naših cijeli niz replika, nećemo ih sve uspjet do stanke odradit, ali krenimo od početka. Prvi je poštovani zastupnik Sladoljev. Izvolite. **Sladoljev, Marko (MOST)** Hvala gospodine podpredsjedniče. Dakle poštovani kolega Bulj, svaka mudra vlast čita znakove vremena, ako ovo sa ovim korona virusom nije znak vremena, i ako nije znak za uzbunu i alarm, i ako nije znak da bi se takve stvari kao što je glifosat, trebalo zabraniti, i da bi se trebalo okrenuti ekološkoj, dakle našoj proizvodnji, onda ne znam što je dakle znak. znači mijenjati stvari u kojoj se trenutno nalazimo, dakle, ovo, ova, ovaj virus koji nas pogađa može biti s jedne strane i pozitivan u smjeru da se mi okrenemo svojoj ekološkoj poljoprivredi, svome seljaku, a isto tako tu poljoprivredu zaštitimo

sve više uvozimo poljoprivrednih proizvoda, a sve više površina je neobrađenih i sve više je prostora toga ruralnoga prazno, ljudi odlaze. Još jednom zbog toga, nažalost sad zbog ugroze koju imamo zbog korona virusa, i inače često ovdje upozoravam i dajem prijedloge kupujmo domaće, kupujmo u naših seljaka, i zabranimo ove štetne proizvode koje uvozimo, koji su tretirani i otporni na glifosat, poglavito po pitanju soje kolega Sladoljev, znate kol'ko se soje uveze iz država Južne Amerike koji mi ne kontroliramo, kojima se hrane životinje, poglavito svinjetina, mi milijardu kuna svinjetine uvozimo i to kupujemo i konzumiramo,

Poštovani podpredsjedniče, uvaženi zastupniče. Postavili ste pitanje kako je glasovala Hrvatska, 2017.-te godine u Europarlamentu Hrvatska se je uz Francusku, Italiju, Luksemburg, Maltu, Austriju, Sloveniju, Švedsku usprotivila daljnjem i i uvođenju, nastavku uvođenja, nastavka upotrebe gliofosata. I glavnom došlo je do korekcije sa 15 na 5 godina. Kissinger je rekao tko kontrolira hranu, poljoprivredu, proizvodnju, kontrolira narod, tko kontrolira naftu, energiju, kontrolira države, po vama vidim da ste vi za organsku poljoprivrednu proizvodnju, kao i većina nas, ali znamo da bi to naše proizvođače stavilo u jedan podređeni položaj u odnosu koji, prema proizvođačima koji koriste zaštitna sredstva. Hvala, isteklo je vrijeme. Poštovani zastupnik Bulj. **Bulj, ozbiljna je tema i smatram da vaša poruka da je Hrvatska glasala, ja tu nemam informaciju, znam da je Hrvatska i hrvatski parlamentarci su dijelom bili u, cijelo vrijeme su bili za, ali točno kako je glasalo ja nemam tu informaciju, volio bih imati informaciju, znam da je 9 država bilo protiv korištenja glifosata, zabrane, 1 je bila suzdržana, a 18 je bilo za nastavak upotrebe glifosata, međutim ipak ljudi miču granice ja bi još jednom rekao da je Austrija 27% organske proizvodnje brez glifosata i ona prkosi ovome svemu najviše uz ostale poruke, recimo u Francuskoj Macron rekao da će do 2020. zabraniti glifosat ali nije, ali određeni čelnici lokalnih samouprava su zabranili, oni njemu prkose im je bitnije zdravlje i proizvodnja. Mi moramo pozivati naše ljude da kupuju domaće i da mi počnemo nešto proizvoditi. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Bulj, pohvalio bih što ste ovu temu stavili na plenarnu sjednicu, no s druge strane mislim da ste vi najveći PR-ovac za promociju Monsanta. Vjerojatno se o njemu ne bi govorilo i sutra će u medijima ta firma se spominjat zahvaljujući vama tako da vi reklamirate tu firmu. Tema o glifosatu je pokrenuta 2015. nakon što je utvrđeno da je možda, možda kancerogeno. U ovome trenutku ja bih rekao da Vlada Andreja Plenkovića i dok je bio Tolušić ministra i sada dok je Marija Vučković iz moje doline Neretve da vode odgovornu politiku da se zalažu za hrvatsku poljoprivredu u kojoj će biti prehrambena neovisnost. Dakle, rasprava traje nemojmo biti papskiji od pape i s druge strane ovo što vi se zalažete to bi najveću štetu nanijelo hrvatskom poljoprivrednik. Dakle, jer on ne bi bio konkurentan i nemojte usporedbe koje nisu usporedive koristit. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Bulja. Hvala lijepo. Vi kao liječnik, kao čovjek evo i akademski obrazovan, hvala vam lijepo što ste pohvalili da sam ja otvorio ovu temu štetnosti i štete po zdravlje i sigurnost naših građana i vidimo da se brojne države prkose, ali da sam ja Monsantov zastupnik ne, ja govorim negativno o Monsantu, negativno, najnegativnije, a ova Vlada svjesna tih vaših činjenica, vi ste lobisti, ova Vlada, vi ste lobisti Monsanta jer i dalje želite upotrebu njihovih štetnih sredstava. Vi želite da naša djeca i dalje budu pokusni kunići. Jel imamo presude kolega Čeliću da su ljudi obolili i umirali u teškim mukama zbog Monsantovih proizvoda, štetočina. Dao sam ja i zakon o zabrani GMO proizvoda, uglavnom Monsanto to kontrolira, glasali ste da se prodaju Monsantovi proizvodi na štetu zdravlja naših ljudi, na štetu poljoprivrednika **Reiner, Željko Nemojte kolega Grmoja šaptat cijelo vrijeme, pa zna kolega Bulja valjda i sam složiti to, molim vas. Izvolite u čem je povrijeđen Poslovnik. Poštovani potpredsjedniče vi ste poznat kao čovjek koji odlazi u emisije sa šalabahterima, ja kolegi Bulju ne trebam šaptat ja njega podržavam, ja izražavam svoje odobravanje ovom što on govori. Ako vama netko piše talking points nemojte to predbacivati kolegi Bulju. Žalosno je da idete u emisije sa unaprijed pripremljenim znači stvarima koje trebate reći, MOST-ovi ljudi, MOST-ovi zastupnici su slobodno misleći ljudi koji imaju svoj stav i ne trebaju im napuci. To vama trebaju napuci. **Reiner, Željko (HDZ)** Fino, dobijate opomenu jer se niste ni pozvali čak ni na članak, a osim toga nemate se šta sa mnom ovaj raspravljati. Izvolite kolega Nikolić. **Mikulić, Domagoj (HDZ)** Zahvaljujem se poštovani potpredsjedniče sabora. Kolega Bulj vi ste ovdje i poznati kao političar opće prakse i zaista otvarate brojne teme u Hrvatskome saboru. Tako je na red sada došao i glifosat koji je od iznimne važnosti za naše poljoprivrednike, ja vjerujem da ste toga i sami svjesni i ovdje tražite apsolutnu zabranu glifosata. No ono što je zabrinjavajuće da vi ne nudite nikakvu alternativu za glifosat i situaciju u kojoj će se naći naši poljoprivrednici ukoliko ga i zabranimo. Sami ste istaknuli da se brinete za seljaka, a ono što mene zanima s kime to točno ste vi komunicirali od strane poljoprivrednika, poglavito od znanosti recimo. Hvala. **Reiner, Željko Pa da vi ste baš to dobro rekli, ja sam otvorio ovu temu da se raspravlja i pozvao sam na početku evo i ove ugroze, a očete reći da prije glifosata i Monsanta nije poljoprivredne proizvodnje, vi to hoćete reći, vi želi i dalje …/nerazumljivo/… Monsanta i vi bi zabranili saborskom zastupniku da otvori, korektno jedno pitanje jer to pratim, čitam, živim na selu, znam kako ljudi koriste nekontrolirano taj korov i vaš premijer je bio europarlamentarac pa očekujem da vi njemu to rečete šta sad govorite, zbog čega ne slijedi politiku primjera Austrije, ne davaju otpora i proizvodnju organskih poljoprivrednih proizvoda. I vi tvrdite da ja kao političar nema pravo otvoriti ova pitanja, da, otvorio sam pitanje zabrane GMO-o, zabrane prodaje poljoprivrednoga zemljišta stranim pravnim i fizičkim ovaj

hvala zastupniče Bulj što ste pokrenuli to, opasnost herbicida. Naravno to je važna stvar, a šta sa drugim ovim stvarima. Antibiotici u stočnoj hrani, estrogen u ova u piletini, ženski hormon u plastici, vidimo da se muškarci sve više i više feminiziraju, imamo dokaze u Hrvatskoj danas. Šta je sa 100.000 ovaj poljoprivrede u stvari 100 milijardi kuna poljoprivrede poticaja, šta je s tim? Kad kaže domaći luk, pod domaćim šta mi jedemo na tržnicama, bijeli luk iz Kine, samo bih na kraju spomenuo ovo što je tabu tema u Hrvatskom saboru i u Ministarstvu tamo poljoprivredne, u svim strankama, zašto je prazna istočna Slavonija, zato što su tifusari pobili il otjerali 200.000 Nijemaca iz Banovine Hrvatske. Uzeli 1.000 farmi i zato je prazna Lika jer su tamo Hrvate porokali, a to su stvari o čemu mi moramo govoriti, a tu je istina postala kriminal. Ti Nijemci su Hrvati pobijeni, otjerani i to je zašto je prazna Slavonija. Kolega Glasnoviću jedno dobro pitanje, Hrvatska nikad više sredstava nije dala, nikad više za novca za poticaje nego sada, a nikad veći uvoz, a nikad manje ne proizvodimo. A nikad više sredstava u poticaju, znači da nemamo rezultata. I da se moramo okrenuti i da moramo kolege iz HDZ-a i većine i oporba svi zajedno zapitati, što ne valja? Zašto u Vrgorcu pilaju voćke, breskve, mi uvozimo tretirane GMO-om, ovim, glifosatom. Zašto uvozimo sve što, mi uvozimo luk, evo spomenuli ste luk, a imamo u mojoj .../Govornik se ne razumije./..., mogli bi posaditi luka, koliko god triba domaćega. I ne bi zadovoljili proizvodnju. Zašto nemamo navodnjavanje polja? Zašto? Zato što uvozne štetočine, uvozni lobiji, štetočine je u interesu uvoziti ovu štetnu hranu

udjel organske proizvodnje, poljoprivredne proizvodnje nije vezan uz upotrebu insekticida, pesticida i herbicida. Ja se samo pitam što bi bilo da nema toga bar što se tiče insekticida jer smo buhač, buhač smo potpuno zaboravili. Kao autohtonu biljku organsku za insekticid. Međutim, ono što mene sad zanima, zato sam se javio za repliku, da li je Austrija, država Austrija ili nije zabranila ovaj gliko, gli, kako kažeš, fosfat. Jer na odboru je bilo rečeno, zabranila je, s vaše strane, sa strane ministarstva je bilo rečeno nije zabranila. Sad ja ne znam tko tu više govori .../Upadica

On je prihvatljiv, a to pratim, čitam zato šta bi mi je namjera da mi zaštitimo domaće proizvođača i da se obradi napokon ovih 790 tisuća četvornih kilometara poljoprivrednoga zemljišta i da u ovim ugrozama imamo svoje poljoprivredne proizvode, a ne da u sred turističke sezone uvozimo iz Italije pomidore. Što ćemo sad? Gdje su sad pomidore, a zemlja nam prazna ili rajčica. Ima alternativa, i prije glifosata bilo je poljoprivreda, međutim, onaj tko kontrolira sjeme otporno na glifosat, taj će kontrolirati cvijet i život, to je rekao dr. Kirin maloprije.

A onda ćemo nastaviti naravno sa replikama i sa svim ostalim raspravama i svim,